da mi odgovorite na pitanje gde su ministar zdravlja i ministar policije, zašto nisu sada ovde da odgovore na pitanja, jer oni bi bili, verujem, mnogo više u materiji, obzirom da vi ne možete sve znati?Druga znati?Druga stvar, što se tiče ovoga oko dece što ste govorili, ja se apsolutno slažem sa vama da nijedno dete ne sme da nosi tapiju toga ko mu je otac ili majka, ali ja nisam nijednog trenutka govorio o deci. Govorio sam o tome da se organizuje napad na jednog građanina Srbije, jednog građanina Srbije. Znači, o tome sam govorio i govorio sam da se to događa za vreme policijskog časa. To rade osobe koje imaju dozvolu za kretanje za vreme policijskog časa, a to očigledno nije posao koji je društveno koristan. Zato sam vas pitao sve ovo.I još jednom, samo molbu. Molim vas, molim vas, nemojte porediti vanredno stanje 2003. godine i ovo, zbog toga što ćete doći u poziciju da kažete na kraju da je ovaj put bilo 200 mrtvih, a tada samo jedan. To su stvari koje se ne mogu porediti. Znate, dva vanredna stanja se mogu porediti u smislu ugrožavanja, suspendovanja ili limitiranja ljudskih prava i sloboda. Naravno, vanredna stanja su uvedena iz različitih razloga, tako da se ne mogu porediti po nekim drugim stvarima, ali mogu se porediti koliko je vanredno stanje zloupotrebljeno ili nije za ograničavanje ljudskih prava i sloboda. Mislim da kada poredite ova dva vanredna stanja, zaista ona jesu neuporediva. Mi ta ljudska prava i slobode nikada na taj nismo i ne bi ni suspendovali ni neka ukinuli.Što se tiče svega ostalog, ostalog, ne znam kako možemo uopšte da razgovaramo o javnom linču jednog građanina ove zemlje, a opet mislim da mislite, svakako, na gospodina Đilasa,

za Aleksandra Vučića, da ne pričam sada sve. Nemojte da se pravimo ludi, zaista nemojte da se pravimo ludi, zato što nas to neće dovesti ni u normalnu ni u demokratsku Srbiju. Mislim zato što građani vide sve ovo, vide to licemerje.Ako je neko linčovan u ovoj državi, to jeste predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, svaki dan, iz dana u dan, sve sa svojom porodicom, sve sa svojom decom, koja više nisu ni deca, nemaju ni pravo, nije ni važno, koji se pozivaju u jednoj emisiji u jednom mediju na ubistvo. Niko nije reagovao. Neću da vam pričam da je crvena linija za mene, neću da vam pričam o ličnim iskustvima.Ljudi, jedan od lidera opozicije koji je plakao kako se napadaju deca Dragana Đilasa i Dragan Đilas sam, gospodin Sergej Trifunović, je najgore stvari pričao o mom detetu, o nama svima ovde, najstrašnije stvari. I onda on ima pravo sutra da izađe i da se da se obrati javnosti, kao jedan pristojan čovek, da apeluje da se zaštite nečija deca. Čovek je vređao moje dete kada je to dete bilo staro tri sata, tri sata. sata. To nikada nije viđeno, ja mislim ne u Srbiji, nego u svetu. Dakle, on je imao masne viceve na račun mene, mog deteta, moje porodice, moje porodice, kada to dete nije bilo staro jedan jedini dan. Pa zašto, ako želite normalnu Srbiju, ne pričate o tome? Zašto ne osudite tog čoveka? Zašto ga ne izopštite iz političkog života te vrste? Zašto uopšte dozvoljavate da se tako neke stvari dešavaju, da krenemo od toga? Dakle, ti ljudi nemaju pravo o tim stvarima da pričaju. Ja mislim da svi zajedno o tome treba da se složimo, i to je to, i da krenemo tako da gradimo normalnu Srbiju. Tu ću završiti.Zaista, hoću da pričamo o ovome, mogu da pričam satima, ali nemojte, molim vas, da pričamo o jednom građaninu koji je javno linčovan, kada imamo svakodnevno linčovanje Aleksandra Vučića i cele njegove porodice, do toga da danas na jednom mediju koji kaže za sebe da je objektivan, profesionalan, ne znam kako, poštuje sve stepene profesionalnosti, poziva na to, indirektno, zato što su dali prostor za jedan intervju sa jednim čovekom koji kaže da Aleksandar Vučić nema pravo čak ni da glasa u Republici Srbiji.

je na mene. Čekaj, Arsiću, što ti ne slušaš kad premijer govori, to je tvoj problem. Imam pravo na dva minuta. Je li to problem sad? Ili da me nosite kao Boška Obradovića.

na repliku, do dva minuta, narodni poslanik Vojislav Šešelj.Izvolite. premijer Ana Brnabić nabrajala šta je sve radila Vlada Srbije 2003. godine u vreme vanrednog stanja, a najgoru stvar nije pomenula.

možda pod osnovanom, a možda bez osnovane sumnje da su učestvovali u prethodnom krivičnom delu. Ta dva građanina su saslušana u policijskoj stanici pod batinama,

godine.Dobro, ubili premijera, dešava se i u drugim zemljama. Ali da Vlada ubija građane, e, to je ono što je nepodnošljivo. Kod nas su i ranije ubijali i premijere i kraljeve i ovakve i onakve, ali Vlada na ovako brutalan i beskrupulozan način, koliko ja znam, nije ubijala. Nije ubijala da direktno policijske oficire upotrebi, da im naredi, i Ako je na neki mafijaški način, zakulisno, neka od vlada u prošlosti, hajde, to je druga stvar. Ovo je toliko brutalno bilo da je neverovatno da ni do danas nije procesuirano.Evo, manje sam od dva minuta govorio. Hvala vam.

i da podsetim one koji su nekada poštovali tradiciju, a i ja sam jedan od tih, da smo 5. maja išli u travke, tako se to kaže kod mene, i 5. maja uveče dok smo bili mala deca kupale su nas majke u travkama.

na šporetu na ugalj.)Zahvaljujem.Dame i gospodo, Jedinstvena Srbija podržala je vanredno stanje i, naravno, podržaćemo da se ukine vanredno stanje, iz poznatih razloga, jer ovaj virus, tzv. Korona, je naneo veliku štetu građanima Srbije, a posebno onim porodicama čiji su najmiliji stradali.Međutim, mi trebamo da se bavimo statistikom, ali da kažemo – ako je 200 ljudi umrlo od korone, gde su ti ljudi živeli. Znači, preko 60 i nešto ljudi koji su umrli od korone su bili u staračkim domovima. Ako to pogledamo sada, da je virus unesen u dom, odnosno domove, da naša statistika na osnovu broja stanovnika, kada pogledamo neke druge države, mere koje smo uveli su dale određeni rezultat.Želim da vam kažem da trebamo malo da se bavimo statistikom, ali ne statistikom, svakog dana gledamo 111.000 građana građana je testirano, 9.677 građana su bili pozitivni, i sad kad pogledamo 9.677 pozitivnih građana na testiranju, 200 je umrlo, 51 na respiratoru, 1.723 izlečena građana. Gde su ostali? Njih 1.855 se nalaze u nekim institucijama. Kad se sve to sabere, ogroman broj ljudi fali. Gde su? Što mi svakog dana da se bavimo ciframa od početka? To na neki način, plaši građane, kada gledaju taj broj i devalviramo ono što se zvalo i zove vanredno stanje, da smo spasili veliki broj života građana Srbije.Često Srbije.Često gledam neke druge države i mogu slobodno da vam kažem da smo ih i u ovome pobedili. Mada, ovo nije bilo za takmičenje, ali kad sagledamo neke države koje imaju isti broj stanovnika, neke države koje su ekonomski moćnici, neke države koje su u zdravstvenom smislu mnogo jače od Srbije bile, da te države imaju mnogo više

Ovaj dotični koji je uhvatio ovu zastavu i nas 200 i nešto pravio budalama, duvao u onu pištaljku, a da ništa nije rekao, da nema program. Šta je njegov program – budi pametan i pravi se lud. To će, sigurno, biti slogan tog gospodina i te partije.Građani Srbije su očekivali da svako od nas ko se bavi nekim javnim poslom, ne samo političar, već od glumaca, sportista, a posebno političara su očekivali da nešto urade u vanrednom stanju i za vreme vanrednog stanja i kad se završe vanredno stanje da daju neki izveštaj o radu. Ne znam šta su radili, osim da su nastavili da prete deci Aleksandra Vučića. A, da neko plače, a taj što plače vrlo dobro zna da niko nije spomenuo njegovu decu i da predsednik Srbije, možemo slobodno da konstatujemo, je ugroženo lice u Srbiji.Ne

Institucije da uhapse te ljude koji prete deci. To nisu ni Italijani, najveći mafijaši sa Sicilije radili. Koga vi žalite? Zašto ste tu? Sprovodite zakon, ljudi. Mi imamo zakon, sprovodite zakon. Ovaj gospodin, pa nije dovoljno kazniti sa 3.000 dinara zato što je duvao u pištaljku i izbačen po Poslovniku. Ali, šta to znači rušenje simbola, obaranje zastave, da ovi momci iz obezbeđenja, stvarno, jedva su ga izbacili? Jedva su ga izbacili ljudi, kulturno.Znam, Vojislav Šešelj, kada je on, neću reći pravio problem, kad se borio za svoj tadašnji program, on je kulturno, nije se borio protiv obezbeđenja, ali svako od nas tada u parlamentu, bili smo i Žarko i ja, znali smo zašto gospodina Vojislava Šešelja iznose. Bila je nepravda nad njim.(Vojislav Šešelj: Bili ste na mojoj strani?)Bio sam. Jednom sam, čak, vas i branio, zato što niste bili tu, a nije bio ni Vučić. Bila je Nataša. Jel tako, Nataša?

ove korone biće zemlja gde će dolaziti stranci, jer i vi sada koji imate decu i koji želite da odete na odmor negde gledate u kojoj je to državi najmanje zaraženih. Sigurno neće da idu u Italiju, u Španiju, pa čak i u Nemačku, nego će doći u Srbiju. Dalje, taj tranzit kroz Srbiju je veoma važan. Sad će oni građana koji nekada nisu morali da prolaze kroz Srbiju, da prolaze, da troše neke pare i da se puni budžet od toga.Dame i gospodo, mi iz Jedinstvene Srbije sve vreme smo pratili i, naravno, učestvovali u tome. Bili smo kod predsednika kada je uveo vanredno stanje i bili smo prekjuče, gde je bio veliki broj političkih partija, na tom sastanku, onih koji žele da izađu na izbore.

Onda su to dvostruki aršini. Malo je falilo da predsednik Vučić, a bila je i premijerka tu, da popuste. Čekajte, bre, ljudi, da im se udovolji? Evo, udovoljili ste ima na način što, mi morali da obezbedimo notare, mi koji smo predali liste, a vi znate da u gradu od 80.000 stanovnika imate dva notara, a treba da sakupite 10.000 potpisa, i druge partije. Kako će ta dva notara da urade svoj posao? država popustila, da potpise mogu da overavaju i lokalne samouprave, odnosno matičari u lokalnoj samoupravi. I to im je dato. Vi radite protiv zakona. Vi, premijerka radite protiv zakona. U kom to zakonu piše? Vi ćete ovako, a daj sad opoziciji ovo. Zašto to? Korona nije naručena. Koronu nismo stvorili mi. Korona je uhvatila ceo svet.Dalje, kada je u pitanju kampanja, kampanja kažu, da se ponovo vrate skupovi da u zatvorenom i na otvorenom prostoru da se drže mitinzi. Oni su jedva čekali da toga ne bude. Ne znam da li ste ukapirali na tom sastanku. Zašto? Jer nemaju veliki broj ljudi. Traže medije, a šta ćete da pričate na tim medijima. Pa, valjda ću da pričam prvo šta sam radio četiri godine, šta ću raditi, šta je moj program i tek onda da treća tačka bude ili treći stav, ne znam kako ću ga nazvati, šta je loše radila vlast, Vlada i predsednik države. Očigledno da oni samo jedne poruke znaju iste da šalju i da misle da građani Srbije zaboravljaju šta je bilo pre sedam, osam godina, a kako se danas živi u Srbiji.Nikada ovako ekonomske mere nisu bile, nikada. Ja sam imao priliku da se čujem sa privrednicima koji nisu podržavali ovu Vladu, nisu podržavali ni Vučića ni Dačića, ali kažu, svaka im čast, svaka im čast, evo daće po 30 hiljada dinara po zaposlenom radniku. Svaka im čast, veliki broj porodica mi se javljalo što im je omogućeno da njihova deca se vrate iz zemalja gde su bili pre korone. U tome je naravno učestvovala i Vlada i resorni ministar Ivica Dačić, koji nije bio na prošloj sednici, pa ga zato pominjem i nije bio ni na prošloj ni na ovoj, a trebao je da bude možda ministar Đorđević koji je bio sve vreme na udaru, a Ministarstvo za rad i socijalnu politiku je dobro odradilo svoj posao.Moram da vam kažem da odgovornost za staračke domove ili gerontološke centre mora da ima onaj tamo ko je bio direktor. Ja sam pozvao direktora u Jagodini i rekao sam - Slušaj, napravi dve ekipe po 15 dana, spavanje u domu, pa za 15 dana druga ekipa. Tako je i urađeno. I ne da nema

narednom vremenskom periodu mi moramo, kako kažu doktori, da relaksiramo malo poruke koje se šalju u javnost, ne bude da te deke i bake i dalje ne mogu da vide svoje unuke, jer ih mi plašimo - beži, nemoj tamo da ideš. I ne zna se ko se više plaši, da li deka i baka, da li sin i ćerka ili unuk i

visokom nivou.Sada treba da vidimo kako ćemo mi da otvaramo našu granicu prema onima koji žele da dođu u Srbiju. Da prednjačimo u tome, da prednjačimo na osnovu podataka koje imamo i da kažemo - evo, vidite, iz vaših zemalja je došla korona u Srbiju, i to je tačno, da ne govorim sad iz kojih zemalja, mi imamo toliko mrtvih, da im se kaže da je u domovima bilo toliko koliko je stradalo i da vidimo da se posebno daju neke dozvole za ulazak zainteresovanih investitora. Mi danas imamo minimum desetak investitora koji bi došli u Srbiju da naprave ugovor i da krenu da prave fabrike, ali, jednostavno, zatvorena je i njihova i naša granica.Treba da postoji ne privilegija, nego viša sila sa interesom koja je vezana za Srbiju i da kažemo, evo, ja na primer čekam jednog Nemca, gde smo sve dogovorili, samo treba da se potpiše ugovor, za proizvodnju delova za BMW

da vidimo da Grčka bude malo tolerantnija prema našim građanima. Ako porodice i građani Srbije snose sopstveni rizik i kažu - ja idem u Paraliju, idem na Halkidiki ili već ne znam gde, u Atinu, da se stvori neka mogućnost da te porodice mogu da odlaze u te države. Jer, ja sam siguran da ove godine Srbi, ako i budu išli van

šta da ti poljoprivredni proizvođači proizvode u narednom vremenskom periodu. Oni nemaju statistiku. Da li je to svinjsko meso, jagnjeće, teleće ili već ne znam koje, ali informacija treba da bude takva za vreme dnevnika, šta je to što se traži od robe u svetu, šta je to što berza najviše traži? Običan čovek to ne prati. To treba da nam budu vesti u dnevniku.Ako mi gledamo i dalje RTS, gde samo priča o koroni, ako verujete, sebe sam uhvatio da sam počeo da kašljem iako mi se ne kašlje, jer sam gledao pet dana. Rekao sam - to više ne gledam. da gledamo izveštaj i da znamo šta nam je činiti, ono što se zove život, ono što se zove obaveza, ono što se zove potrošačka korpa.Da vam kažem - niko nije oslobođen od poreza. Pomeren je rok, ali taj rok će doći, a on treba da zaradi duple pare u nekom vremenskom periodu da bi platio ovo što neće platiti maja, juna i jula. U tome treba pomoći tim ljudima, malim, srednjim i velikim preduzećima koji se bore.Treba

i radili u nekoj fabrici koja je brendirana u Evropi i svetu, nudi vam Vlada Republike Srbije toliku subvenciju po zaposlenom radniku, ostanite ovde. To trebate juče već da uradite, jer veliki broj tih ljudi razmišlja sada da se vrati, šta tamo da radi, da li će biti otpušten sa posla ili će biti smanjene plate, itd.Da znate, samo u Srbiji se plate nisu smanjile. U svim drugim državama su smanjene i najava je da će biti smanjene. I druge države plaše građane kako će biti katastrofa za pet-šest meseci. Srbija ne plaši svoje građane. Ne plaši ih zato što ima rezervu, zato što je budžet bio domaćinski, što se trošilo onoliko koliko se imalo i što se znaju prioriteti.Da bi ekonomski moćna država opstala, ili neki privredni subjekt, ili individualni domaćin, mora da znaš šta su ti prioriteti, gde ćeš da trošiš pare. Da mi nismo trošili pare na kliničke centre, na bolnice, na opremu, kod nas bi bilo nekoliko desetina hiljada mrtvih. Ali, na vreme je urađena preventiva i veliki broj političara su rekli - šta sad bacaju pare, šta me briga za Niš. Kako šta te briga za Niš? Onaj iz Niša, iz nekog sela kod Niša, dok stigne do Beograda, on će da umre, kao hitan slučaj.

brzinu.Gospodine Dačiću, da vidimo kako da napravimo mogućnost da dolaze ljudi investitori, npr. Nemačke, Austrije, čak i iz Italije, u Srbiju, da ne čekamo generalnu odluku da otvaramo granicu, nego da kažemo - ako taj čovek hoće da dođe, može već prekosutra da dođe, treba mu to, to i to.Srbija je sada najinteresantnija destinacija na svetu, najinteresantnija destinacija na svetu. I pre smo bili, jer smo imali najbolje uslove, i subvencije na osnovu vrednosti investicije i na osnovu broja radnika i geografski položaj i autoputevi. I da vidimo, gospodine Dačiću, imajući u vidu da veliki broj vaših kolega i ministara se čuju sa vama svakog dana, kako da se naprave kriterijumi da ne čekamo i te zemlje da generalno važi za svakog isto, npr. iz Nemačke, ako hoće da pređe granicu Nemačke ili da dođe u Srbiju itd? To sam hteo vas da pitam.Vlada pitam.Vlada i predsednik države imaju visoku ocenu od JS za ovo što smo radili. A, gledaćemo kako da vas pobedimo na izborima, kad izađemo. Mi smo posebna lista i da se borimo programom. I jedino tako ova Srbija može da napreduje. Programom da se borimo. Programom, izveštajima o radu, a ne da se borimo silom, da rušimo srpske državne simbole, da ulazimo testerom u RTS, da tučemo babe i dede na terasama itd. Jel za to služe bake i deke?

narodni poslanici, gospodin Marković je evocirao uspomene na vremena kad su srpski radikali iznošeni iz Narodne skupštine.

Ja uz put nisam hteo da cepam srpsku zastavu, nego sam se uvek s najvećim poštovanjem odnosio prema njoj, ali što je najvažnije, mi smo srpski radikali branili demokratiju, prava narodnih poslanika i zbog toga smo bili uklanjani, jer su nam oduzimali reč protivpropisno itd.Malopre sam Boška Obradovića pitao – Boško, koji su ti zahtev? Svi su to čuli valjda, računajući on će mi reći koji su mu zahtevi, pa možda ga i podržimo,

zbog čega smo najviše kivni i na sadašnju Vladu Srbije, što joj najviše zameramo, toliko puta sam u Narodnoj skupštini, na raznim televizijama, u raznim novinama govorio o tim kriminalnim ubistvima koji je izvršio režim 2003. godine u vanrednom stanju, ubivši i to hicima visokih policijskih oficira Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića Kuma, nakon što su uhapšeni i saslušani. Svi ćute, a svi znaju, svi ministri u Vladi i predsednik Republike i svi visoki državni funkcioneri da sam potpuno u pravu, da iznosim istinu. Vi čekate da prođe zastarelost da bi čelni ljudi prošlog režima prošli nekažnjeno.Ako ne daj Bože izdanci tog prošlog režima opet dođu na vlast, oni imaju iskustvo da i ubijanja mogu proći nekažnjena, a ko će ih onda ometati u tim ubijanjima? Vi bi trebalo, dok nije prošao rok zastarelosti, za 5. oktobar je već blizu da prođe, krajem ove godine, a i za 2003. godinu… Jel ovaj zakon menjan posle 2003. ili ranije, pa je podignuta zastarelost na 25 godina? Ti bi trebao, Martinoviću, da znaš, ranije je Posle.)Posle. Znači, za 20 godina zastareva i sve ono što je bilo u vreme vanrednog stanja 2003. Ne smete to dozvoliti. Odgovorni ste pred nacijom i odgovorni ste pred istorijom za to ćutanje, za tu pasivnost, za tu neaktivnost. Morate goniti sve one koji su krivi pred zakonom, koji su najteža krivična dela činili, pa makar bili i ministri.

se tiče poštovanja srpske zastave, mislim da je važno da govorimo danas o tome malo, samo jednu dve rečenice, jer ipak je ovo najviši narodni dom i govorimo pred svim građanima Republike Srbije. Poštovanje srpske zastave je nešto što

jednog od najvažnijih nacionalnih simbola. Jednom kada je pokušao da upadne u Skupštinu Srbije gde je narodni poslanik. Postoji određeni broj građana koji mu je dao mandat da ovde sedi i brani njihove stavove.

štap.Danas se uhvatio za zastavu da spreči ono što je na kraju krajeva, predsednica Narodne skupštine naložila, kako bi mi mogli da nastavimo da radimo u interesu građana Republike Srbije. Mi nismo ovde zbog nas, nego zbog građana Republike Srbije. Ako neko želi da odloži sednicu zato što on u svoj svojoj bahatosti misli da može kao jedan da odloži sednicu Narodne skupštine,

ne pokazujući nikakvo poštovanje prema ovom nacionalnom simbolu. Tako da apel da nauči da se zastava kao nacionalni simbol poštuje. Jer za to su ljudi ginuli, za to su naši preci ginuli, zastava se poštuje i ne uzima se u ruke kao štap.Što se tiče toga da se ja žalim ili ne žalim i kome se ja žalim na to što neki ljudi pozivaju na linč Aleksandra Vučića i njegove dece, pa poštujući, mogu da se složim sa narodnim poslanikom koji je govorio, principe podele vlasti koje mi zaista do slova poštujemo, moramo da poštujemo nezavisnost pravosuđa i poštujemo ga i nikada se u to nismo mešali.Sećate se, verovatno, kada je ova trenutna koalicija, koja je na vlasti, došla na vlast da nije bilo ni inicijative, niti je Narodna skupština smenjivala ljude koji su do tada obavljali bilo kakve nezavisne funkcije, ni Zaštitnika građana, ni Poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja, niti sudije i tužioca. Tu se u potpunosti ispoštovala i u tome je ova vladajuća koalicija, čini mi se, dala domaći zadatak i lekciju demokratiji, svima onima koji se na tu demokratiju pozivaju i više od nas.Dakle, pravosuđe je nezavisno i kao što Vlada Republike Srbije ne može da donosi zakone, mi možemo da predložimo zakone, ali Narodna skupština, kao najviši zakonodavni organ, mora da ih donosi, isto tako ne možemo da pokrećemo procese i da osuđujemo ljude, ma koliko mislili da oni to zaslužuju. Zašto pravosuđe u tom smislu i tužilaštvo ne rade svoj posao? To je pitanje za sve nas. Mi predstavljamo različite grane vlasti, ali ja se sa vama slažem.Dakle, slažem.Dakle, zašto neko, kao što je npr. Milovan Brkić, koji je rekao, citiram: „Da li građani imaju prirodno pravo da ubiju diktatora?

To priča 31. marta 2020. godine, a u vreme vanrednog stanja i borbe protiv koronavirusa. Kaže: „Važno je da niko od njegovih ne pobegne iz zemlje, ni mali Vukan, ni Danilo, ni Milica, da ne pobegnu u beli svet. Ako pobegnu, moramo ih tražiti, moramo poslati ljude itd.“.Zašto je taj čovek još uvek na slobodi? Nije do Vlade. Moram da kažem, nažalost ili na sreću, ali nije do nas, nego do ljudi koji su nadležni da protiv ovakvog čoveka, koji direktno poziva na ubistvo predsednika Republike i preti njegovoj deci,

recite da nije, ali kako će da kažu da nije kada oni od istog ovog Milovana Brkića uzimaju informacije da bi napadali vlast, kada ono što on iznosi oni ponavljaju ovde u skupštinskim holovima.

dakle, evo možemo makar svi zajedno, evo sada kada sam ih podsetila možemo svi zajedno da osudimo ovo. Baš da vidim, da li će se naći da plaču i da osude. Mogu da se kladim da neće, ali dobro i to će govoriti, o tom licemerju i tome da postoje u njihovim glavama građani prvog i drugog reda. Oni su građani prvog reda, a mi smo valjda svi ostali građani drugog reda, osim Aleksandra Vučića i njegove porodice, oni nisu ni građani trećeg reda, ni četvrtog reda. On je čovek koji u ovoj zemlji ne bi ni trebao da glasa, ako pitate njih. I to javno, od danas i to javno, kažu.Samo kažu.Samo što se tiče putovanja u inostranstvo, mi ćemo kao što sam rekla dozvoliti da stranci uđu u Republiku Srbiju. Izaći ćemo u petak ili ponedeljak sa merama da bi obezbedili dalju zaštitu javnog zdravlja.Što se tiče putovanja naših građana, naravno i to će biti omogućeno, ali još jednom, apel mene kao predsednice Vlade, molim vas ostanite narednih nekoliko meseci, svakako ovo leto ostanite u Srbiji, ostanite u vašoj zemlji i podržite naš turizam, podržite naše hotelske kapacitete, hajte svi zajedno da se na taj način borimo za naše domaćine, naše hotele, naše porodične biznise. Mislim da je Srbija prelepa, ima šta da ponudi i molim vas da ostajete ovde. Hvala vam.

Hvala predsednice.Već je predsednica Vlade rekla nešto oko ove teme koju je Dragan Marković pokrenuo. Ja bih samo dodao da mi i sada bez popuštanja mera imamo mogućnost da stranci mogu da dođu, da uđu u našu zemlju, jer postoji komisija pri Vladi Republike Srbije koja odobrava ulazak stranaca. Tako da ukoliko postoji bilo ko, ko iz ekonomskih ili poslovnih ili političkih razloga želi da dođe, to je i sada dozvoljeno.Isto tako, ukoliko neko želi da putuje u inostranstvo, kao što sam i malopre rekao, moguće je putem najave od strane Ministarstva spoljnih poslova i prijema toga od strane njihovih ministarstava, tih zemalja gde se putuje, da postoje posebne dozvole da se u tim slučajevima može preći granica i takvih primera je i do sada bilo. Tako da ukoliko gospodine Markoviću postoje investitori ili neko ko želi da dođe, on može to odmah da uradi, ne čekajući popuštanje ovih mera.Samo mera.Samo da dodam, malopre sam pročitao da je Boško Obradović izjavio da je ovo njegov protest, jer nije vreme za izbore, vreme je za bunt. Da vam kažem jednu stvar, što se tiče njihovih zahteva, oni su do sada stalno isticali da treba da se ukine vanredno stanje. Sada kada se ukida vanredno stanje, oni se protive ukidanju vanrednog stanja, jer svaka opozicija na svetu traži izbore.Mi jedini imamo deo opozicije kod nas koji u stvari beži od izbora. A, zašto beži od izbora? Zato što zna da će rezultat na tim izborima biti poražavajući za njih. I upravo i današnje ponašanje ovde u Narodnoj Skupštini pokazuje, ne samo da postoje dvostruki standardi, nego da nema nikakvih standarda, da je cilj opstrukcija rada parlamenta, opstrukcija na kraju krajeva svih napora Vlade i predsednika koji su bili u ovom periodu borbe protiv pandemije.Sećate se koliko je bilo poziva na nepoštovanje mera, koliko je bilo napada, okupljanja i u vreme kada je to zabranjeno, napada na ljude koji su poštovali te mere i tako ne bih da govorim o dvostrukim standardima, jer ovde standardi nisu isti. Znate, kada neko se žali da mu je neko napao decu, a pri tome niko iz vlasti nikada nije spomenuo decu nekih opozicionih lidera, a da istog ili sledećeg dana već imate napad na predsednikovog sina ili na porodice drugih ljudi, to nisu dvostruki standardi. To je pokazatelj da za Aleksandra Vučića nema standarda. To znači da je moguće da se njemu preti, porodici, nešto najsvetije što bi trebalo da postoji je porodica, deca i tako dalje.Tako da ja mogu da razumem samo to da su ovo jedne od poslednjih sednica Narodne Skupštine pred izbore. Kao što znate, predsednik je rekao izbori će biti 21. juna i sigurno da mnogi od onih koji i da žele da učestvuju na izborima, a ja bih voleo i mislim da biste i vi iz SNS voleli i jedva čekali da i oni izađu na izbore, zato što bismo ih pobedili sve njih zajedno i još sa Koronom.Samo još jednom želim da se zahvalim državnom rukovodstvu koje je uspešno vodilo zemlju u najteže vreme, zdravstvenim radnicima i svima koji su podržali ove teške mere koje su spasile ljudske živote.Pogledajte samo, bacite površan pogled na cifre koliko je ljudi u svetu zaraženo, koliko je umrlo. Ja sam pre dva, tri dana

poziv da svi podržite ove naše predloge vezano za ukidanje vanrednog stanja…Da,

računao za Veliku Britaniju, bilo je 15%. To je najbolji pokazatelj da su mere koje su sprovedene bile korisne pre svega i da su uspešno sprovedene. One ne bi mogle da budu sprovedene da nismo imali vođstvo koje je stalo iza tih mera i uopšte svega onoga što je rađeno u vreme pandemije.Tako da i ova današnja odluka jeste na neki način, ne samo odluka o ukidanju vanrednog stanja, nego i o davanju priznanja za rezultate koji su postignuti u borbi protiv pandemije. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima Đorđe Komlenski. dobro je što danas na dnevnom redu imamo priliku da razgovaramo o donošenju odluke o ukidanju vanrednog stanja u Republici Srbiji.Ja iz pijeteta prema preminulima neću koristiti reč – odlično, gledaću da ne koristim ni reč dobro, jer čak i da je samo jedan čovek u Srbiji preminuo od Kovida i to je previše i mora se uvažavati, poštovati i voditi računa o emocijama njihovih najbližih, a i svih nas koji smo izgubili neke poznanike, prijatelje, neke dobre ljude koje smo imali prilike da upoznamo ili izgubili priliku da ih upoznamo.Ali, ono što se mora reći, mora se reći da je država Srbija i njeno rukovodstvo reagovalo pravovremeno, odgovorno, brzo i efikasno. Nije samo rukovodstvo zaslužno što mi danas pričamo o ukidanju vanrednog stanja, ja verujem da su jednako zaslužni svi građani Republike Srbije koji su poštovali mere koje su preporučivane, koje su donošene od strane Vlade i dozvoliću sebi kao laik nešto sa čime baš i ne volim da se igram i komentarišem, a to je da sam siguran da bismo mi o ovome razgovarali verovatno i ranije, da bi verovatno i ranije na dnevnom redu bila Odluka o ukidanju vanrednog stanja ili bismo na današnji dan imali mnogo bolje rezultate, mnogo manji broj preminulih, mnogo manji broj zaraženih, mnogo manji broj ljudi u bolnicama da jedan deo, srećom mali, neodgovornih, neozbiljnih ljudi, nije se trudio svim silama da građanima Srbije zagorča život i da im produži ovo što smo morali da prihvatimo u borbi protiv ovog nepoznatog.Nama je spočitavano da smo mi bili protiv naših građana koji su se vratili iz inostranstva, da smo bili navodno ljuti. Nije tačno. Svi građani Republike Srbije su dobrodošli u svojoj matici u svakom trenutku. Iz kojih su sve razloga dolazili ovde, ne želim da licitiram, ali je to jedan logičan, verovatno psiholozi mogu taj potez i bolje da objasne nego ja.U Srbiju su došli iz zemalja kojima smo mi zavideli na nivou medicinske usluge, barem onoga što je nama predstavljeno i slikano. Srećom te su došli u Srbiju, a nisu ostali tamo gde su otišli da zarade novac, tamo gde smo mi bili ubeđeni da je medicina na boljem nivou nego u Republici Srbiji. Mi smo bili s pravom ljuti i na ove koji su u Republici Srbiji konstantno, ali s pravom ljuti na ove koji su se vratili, a nisu poštovali mere samoizolacije i izolacije karantina, jer to jeste neodgovornost koja je zasigurno produžila trajanje vanrednog stanja.Znate, doneti Odluku o uvođenju vanrednog stanja u slučaju rata je jednostavno. Neko vas je napao i onda vi nemate izbora, jedino što treba da uradite jeste da ispoštujete proceduru i donesete takvu odluku. Doneti Odluku o uvođenju vanrednog stanja u vreme pandemije Kovida-19 je vrlo odgovoran i ozbiljan potez, ali ja moram da kažem, pre svega, hrabar i dobro je što se pokazao kao jednim od najdelotvornijih lekova za obuzdavanje ove pandemije.Ja ne bih želeo previše o ekonomiji, ali ne bih želeo ni da razmišljam šta bi danas bilo da su u ovom periodu državu vodili oni koji su 2009. godine vodili Republiku Srbiju tokom ekonomske krize. Nisu našli za shodno da pomognu nikome ni sa jednom platom, ni sa otpisanim porezima i doprinosima, ni sa pomoći, ni sa čim, samo su uzimali sve što su mogli, kupili su milion vakcina, bacili ih i jedva priznali da su to uradili. Ne treba meriti vreme u odnosu na njih, ali ne treba ni oni da nam budu reper i osnovna linija na kojoj ćemo procenjivati šta je dobro urađeno, a šta nije. jako je teško izdvojiti u celom ovom sistemu, koji je morao u hodu da se prestroji iz redovnog u potpuno drugačiji režim rada.Da li je to Vojska Srbije? Naravno. Da li je to Ministarstvo unutrašnjih poslova? Naravno. Da li je to i Elektroprivreda Srbije, jer ni jednog trenutka nije stala proizvodnja električne energije u Republici Srbiji, jer da se ne daj Bože to desilo džaba bi nam bili svi respiratori, ne bi bolnice imale da budu čime napajane. Odgovornost na svakom nivou.Naravno, kada menjate sistem rada u hodu za kratko vreme nekada se dešavaju i greške. Greške su daleko manje bile, jer je u ovom trenutku najodgovorniji tim, koji predstavlja državu, slušao struku. Mnogi su imali primedbe na raznorazne komentare struke, nisu im se svideli, ali struka je bila ta koja daje svoje mišljenje. Mišljenje je bilo jako teško dati, a odluku još teže doneti.Jesmo mi u Srbiji naučili da se borimo sa nevidljivima. Oborili F-117 i F-16 itd, ali o njima smo znali nešto. O Kovidu-19, u vreme kada je kucao na vrata Srbije i ušao u Srbiju ni Svetska zdravstvena organizacija nije znala gotovo ništa,

da je odabir kadra, njegova raznovrsnost, njegov različit pristup ovom problemu samo omogućio da se donesu pravilne, brze i odgovarajuće odluke.Mi živimo u zemlji u kojoj je istina najvažnija, a istina je da se u Srbiji bez ikakve naknade, pod potpuno istim uslovima svaki građanin Republike Srbije, bez obzira na zvanje, znanje, imanje, porodično stablo i lozu imao mogućnost da leči na isti način. Čak i oni koji su se sticajem okolnosti zatekli u Srbiji su lečeni kao da su građani Republike Srbije, bez obaveze da Republici Srbiji nadoknade nešto.Ovo se ne dešava bez razloga. Srbija je zemlja u kojoj fašizam nikada neće naći pogodno tlo i zato Srbija je uvek bila na pravoj strani, sposobna da prepozna svakog pravog neprijatelja i da mu odgovori na pravi način.Zahvalnost je teško ovde izraziti svakome, ali zdravstveni radnici su ti koji su zaista istrpeli izuzetan udar direktno. Mnogi od njih su svoju odgovornost na radnom mestu, svoje zalaganje platili onim najvrednijim, platili svojim životima. To se mora poštovati. Mora se naći načina da ti ljudi ostanu večno obeleženi.Na predsedniku Republike Srbije je da napravi jedan ozbiljan i težak posao

ali da ista takva odlikovanja dodeli i zemljama koje su prve pritekle Srbiji u pomoć bez obzira na količinu, obim i vrstu opreme koju su nam doneli.Poštovani građani, na žalost u Republici Srbiji zakon ne važi za sve isto. Ovo što ću ja sada reći skretali su mi pažnju da uopšte nije niti politički pametno, da će to naići na osudu po društvenim mrežama, da će to biti teško prihvatljivo bilo kome, ali jednostavno mi iz Pokreta socijalista se ne krijemo ni iza čega i ono što smatramo da je pravično i pravedno, a pogotovo kada smo ubeđeni da je istina to i iznosimo.Sam Ustav Republike Srbije pravi jednu ozbiljnu diskriminaciju. Jedini čovek koji formalno-pravno ne može da dobije odlikovanje je predsednik Republike, jer je ovo država u kojoj po njenim pravnim normativima je predsednik Republike taj koji isključivo može da donese odluku o dodeli odlikovanja. Ono što mi iz Pokreta socijalista mislimo jeste da je Aleksandar Vučić, preuzimajući na sebe odgovornost, stajući na čelo tima kao ozbiljan i odgovoran vođa, apsolutno zaslužio odlikovanje.Bićemo mi i grđeni, bićemo i po Tviteru, ali, verujte, baš me briga za Tviter. Baš me briga za njihovu mržnju. Želim da svi građani Republike Srbije budu ravnopravni. Da ne bismo ispali laici, samo to je jedini razlog zašto i formalno-pravno nismo pokrenuli proceduru da se i predsedniku Republike dodeli odlikovanje. Ima vremena, ispravićemo i te propise kada budu mirnija i bolja vremena.Nije vremena.Nije to jedini primer da se zakon ne primenjuje isto na sve. Zašto se zakon ne primenjuje na političare isto kao i na obične građane? Da je tužilaštvo reagovalo na vreme, makar kad se upalo u RTS, mi danas ovu bruku u Skupštini Republike Srbije ne bismo bili dužni da trpimo. Ovo je sramota za ovaj dom. Onaj ko je to učinio, on ne zna šta je sramota i nek oprašta sam sebi, ako je uopšte svestan šta je uradio. Ja zato apsolutno tražim i očekujem, prvenstveno političari koji su kršili policijski čas, namerno provocirajući ispred ovog doma, budu osuđeni, oglašeni krivim, a ako su zaslužili za neke stvari neka idu i u zatvor.Pravo da vam kažem, dosta mi je toga da gledam da se običnom, malom čoveku, koji je možda neki prekršaj u vreme vanredne situacije napravio i nehotice, nije mogao više da se iskontroliše opterećen svim ovim teretom koji trpimo svi od reda na svojim plećima, napravio propust, ako njemu treba da leti glava, ja to ne mogu da pozdravim, a da se velikim lopovima skida kapa. Dosta je toga u Srbiji bilo.Onda se moraju ili amnestirati ili pomilovati svi oni ukoliko ovi koji su daleko odgovorniji, koji su krivi zato što su mnogi napravili prestupe u Srbiji tokom vanrednog stanja jer su ih prozivali, pozivali, provocirali da izađu na ulicu da prkose sopstvenom zdravlju, sopstvenoj državi, da nam produže ovo vanredno stanje bez mere i bez potrebe ovoliko, ako oni ne budu odgovarali, onda ne treba da odgovara niko.Dosta niko.Dosta smo se sklanjali pred tviterašima, pred mržnjom, pred neistinom, neka pišu šta god hoće, neka pišu da sam politički nekorektan, da sam poltron, da smo ovakvi, onakvi, ne dotiče me. Jednostavno, oni ne zaslužuju to, ali građani Republike Srbije zaslužuju da pravosuđe već jednom uzme svoj alat u ruke i uradi ono što je bilo dužno da uradi pre godinu i kusur dana. To se više tolerisati ne može. Dosta smo mi skidali kapu pred Đilasom i sličnim lopovima. Hvala. Aleksandar Šešelj. Izvolite. mnogo je prošlo različitih kontroverzi, događaja u poslednjih mesec i po dana koji bi trebalo sada da se komentarišu, jer nije bilo prostora, Skupština nije zasedala.Naravno, niko nije mogao da očekuje, ni jedna zemlja na svetu da je mogla da bude spremna da će se suočiti sa ovakvom vrstom epidemije, odnosno pandemijom. Niko nije mogao da to na valjan način dočeka, da se organizuje, jer se o tome ništa nije znalo.U znalo.U svakom slučaju, nekako se čini da ne samo što se potcenila cela situacija sa Korona virusom, već je došlo u prvom navratu do jednog neozbiljnog i neodgovornog pristupa.Dakle, mi smo imali prilike da gledamo konferenciju za štampu na kojoj se govorilo o najsmešnijem virusu koji postoji samo na internetu i preporukama da se putuje na sever Italije, odnosno u Milano. To je izgledalo kao epizoda iz „Top liste nadrealista“, gde se organizuje ekskurzija u žarište virusa. Vrlo brzo posle toga, došli smo od najsmešnijeg virusa do najdužeg policijskog časa, kada se stvar otela kontroli, odnosno kada smo se suočili sa tom opasnošću.Ne mogu da kažem, niti srpski radikali tvrde da su mere koje su preduzete bile nepotrebne, loše itd. Mogli smo da vidimo i u celom svetu kakve su se mere preduzele. Nije to bilo puno različito od Srbije. Ono što je dobro, jeste da su ključni faktor u svemu tome bili u stvari ljudi kojima je to struka, odnosno profesija – epidemija tih zaraznih bolesti. Ali, osetilo se da nije bilo dovoljno odgovornosti u pristupu.Onda se uvelo vanredno stanje na protivustavan način, odnosno voluntarizmom izvršne vlasti, slobodnom procenom predstavnika državnog vrha suspendovana je Skupština. Za tim nije bilo potrebe i to je jedna velika anomalija u svemu ovome, zato što se potpuno suspendovao princip vladavine prava koji treba da bude opšta stvar koja se poštuje čak i u ovakvim vremenima i krizama kakva je bila kriza epidemije epidemije korona virusa.Dakle, pravne norme, pravne institucije, Ustav Republike Srbije su stariji od svake vlade, svake izvršne vlasti, a ljudi koji izvršnu vlast obavljaju su prolazni i oni su dužni da postupaju onako kako piše u Ustavu Republike Srbije. To je nešto što bi trebalo da se promeni, da se promeni nedemokratska svest u shvatanju sprovođenja zakona i donošenja odluka.Takođe, odluka.Takođe, imali smo više neodgovornih reakcija članova vašeg kabineta, gospođo Brnabić. Prvo, što je možda i najbesmislenije, jeste najava ministra zdravlja Zlatibora Lončara da, ukoliko bude bilo potrebe, Srbija će napraviti vakcinu protiv korona virusa. Šta reći na takvu jednu tvrdnju ministra zdravlja u Srbiji? Da li je to odgovorno i da li je vama potreban jedan čovek na takvom mestu kao starešina Ministarstva zdravlja koji je u stanju da daje takve neodgovorne izjave?Posle toga - mi ćemo pomoći Kini, spremni smo da pomognemo Kini ukoliko oni od nas to budu tražili. Da li je možda i ta izjava pokazala jedan neodgovoran pristup u našim odnosima sa Narodnom Republikom Kinom? Videli smo kakvu smo mi pomoć od njih dobili kada je nama bilo najpotrebnije. Da li je baš u redu da se na taj način mi njima podsmevamo? To je ministar zdravlja.Drugo što je jedan težak skandal u svemu ovome bio, jeste ponašanje ministra prosvete. Dakle, kako se širila epidemija po Srbiji, tako su se postavljala i mnoga pitanja, ne samo zaštite starijih i penzionera, već i dece. Nije bilo jasnog odgovora na sve to, da li će škole biti zatvorene ili neće itd. Videli smo da su neki direktori škola prekinuli sa nastavom u školama baš iz razloga straha za bezbednost đaka. Ministar prosvete je najavio da će svi oni koji su to uradili biti kažnjeni, a u isto vreme ministar prosvete zatvara svoju privatnu školu zbog straha od širenja virusa među decom. Nije li to vrhunsko licemerje? Kao da su deca koja idu u privatne škole vrednija i o njima se više vodi računa nego ovi koji idu u državne škole. Kakvu to poruku šalje sa mesta ministra prosvete?Naravno, prosvete?Naravno, sve je stalo u Srbiji u ovih mesec i po dana. To je bilo opravdano, zbog svih mera koje su bile donete. Sva zanimanja su stala, osim jednog jedinog, a to su javni izvršitelji. Videli smo mi preporuke Komore i Ministarstva pravde itd, ali smo videli da izvršitelji, odnosno neki od njih nisu stali sa izvršenjima i čak su davali izjave kako su to samo preporuke, odnosno smernice, kako izvršitelji nisu dužni te preporuke da poštuju jer to nigde ne piše, to je konkretno rekao Goran Veselinović, javni izvršitelj, i da njega to ne obavezuje.Dakle, Vlada Republike Srbije je mogla da ukine, odnosno da zatvori sve ustanove, sve privatne kompanije koje nisu mogle da rade na daljinu, osim javnih izvršitelja. Da li su onda oni povlašćeniji ili jači od Vlade Republike Srbije? Da li je to još jedan argument više da se konačno raspravlja i o njihovom položaju u Srbiji? Zašto su oni nama toliko važni, pogotovo što su se ovako bahato ponašali i u vreme epidemije i vanrednog stanja?Dakle, stanja?Dakle, mnogo smo čuli o ekonomskim merama koje će biti preduzete, tzv. kiša para, odnosno pare padaju sa neba, onda smo upoređivali i američki model u davanju 100 evra svakom punoletnom građaninu Srbije. Američki model predviđa da svaki punoletni građanin SAD koji ima koji ima primanja manja od 75.000 dolara na godišnjem nivou dobije 1.200 dolara pomoći, a svaki maloletni građanin, odnosno dete, dobije 500 dolara,

i raznorazni funkcioneri u državnoj upravi koji imaju ogromne plate, za srpske uslove, kao i privatnici oni najbogatiji da imaju isto 100 evra kao i oni najsiromašniji, odnosno nezaposleni koji primaju socijalnu pomoć, pa onda penzioneri sa najnižim primanjima, pa oni koji primaju minimalan iznos plate itd. Zašto se nije vodilo računa da se najviše pomogne onima koji su najugroženiji, a ne da se svi stavljaju u isti koš, kao da su svi otprilike u istom položaju?Drugo, mi smo čuli da će se isplati svim punoletnim građanima Srbije zato što je to način da se podstakne tražnja, da manje konkretno građani osete posledice našeg privrednog pada, odnosno recesije, i da bi bilo dobro da se to donese. A onda smo posle videli zbog nekih tajkuna da to neće u stvari biti za sve građane Srbije, nego samo za one koji to žele. Pa šta je cilj ove mere Vlade? Da li je cilj da se podigne tražnja ili je cilj da se ispunjavaju želje? Ako je cilj da se podstakne tražnja, onda treba da se isplati svima, a ne da čekamo da se bilo ko prijavi. Nedovoljno promišljena mera i socijalno potpuno neodgovorna.Mi smo upozoravali da je ekonomska politika Vlade Srbije nasleđena još od Mlađana Dinkića, dakle favorizovanje stranih investitora koji u Srbiji dobijaju besplatno zemljište, sve moguće dozvole besplatno i na sve to minimum 10.000, a videli smo da može da bude i 15 i 20 i 70.000 evra po radnom mestu subvencija Vlade Republike Srbije, koje se isplaćuju iz budžeta i, dakle, na taj način strani investitori dolaze u Srbiju, ne ulažu ništa, izvlače ekstraprofit, a Vlada Srbije isplaćuje plate radnicima u tim preduzećima koje su najčešće minimalne, odnosno iznose 30.000 dinara.Sada na sve to, dakle, na jednu takvu lošu ekonomsku politiku, treba da se isplati i minimalan iznos plate za sve radnike unapred tri meseca. Da li se sada vidi koliko je ova politika bila pogrešna za Srbiju i koliko će u stvari Vlada morati da izdvoji novca za plate koje je već isplatila preko programa subvencija? A nema nikakvog izbora, jer ukoliko neće to da uradi, ti stranci koji su došli ovde nisu uložili ništa, vrlo lako im je da samo odu i da sve te radnike ostave na ulici. Licitiralo se sa brojem otpuštenih. Da li znamo koliko je otpuštenih u privatnim privatnim preduzećima koja su dobila subvencije Vlade? Koji je to broj? Da li je to šest hiljada, 12 hiljada? Razni brojevi se pominju u javnosti. Kako oni smeju ijednog radnika da otpuste ukoliko im traje program subvencija?Dakle, oni ono što su trebali da dobiju po radnom mestu na taj način zadržavaju za sebe. Šta njih briga i za naše građane i za naš privredni rast, koliki će nama biti rast, da li ćemo mi biti prvi, drugi, treći, pedeseti itd, njima je bitan profit. A mi, ako nismo sada shvatili koliko je to pogubno, bojim se da nećemo nikad shvatiti, davanja tolikih izdašnih za subvencije strancima. Dakle, ne samo što su povlašćeni u odnosu na domaće privrednike, već su domaći privrednici nekonkurentni na matičnom tržištu, što je nenormalno.Mi ćemo biti prvi ili u prve tri po rastu. Ne može čovek a da ne napravi poređenje sa jednim drugim državnim vrhom koji je u vreme jedne druge ekonomske krize govorio kako je, u stvari, ekonomska kriza razvojna šansa za Srbiju. Videli smo kako je izgledalo posle nekoliko godina samo. Najviše otpuštenih radnika, najviše zatvorenih kompanija, plate na nikad manjem nivou itd. Nije Nije li možda ova megalomanija da se zalećemo mi i da kažemo da ćemo mi biti prvi nepotrebna? Zašto bi mi bili prvi i kako mi to znamo, osim što nam kaže ministar finansija – ja vam garantujem?Hajde mi da vidimo šta ćemo sada, kako ćemo najbolje da saniramo posledice svega ovoga što će se događati, a ne da razmišljamo mi o budućnosti, da ćemo mi biti prvi, čak i da je to tačno, a nije. Ukoliko naš rast privredni bude, na primer, 4%, to iznosi milijardu evra možda, a rast Nemačke 1%, to iznosi 50 milijardi evra, onda smo mi prvi, a Nemci su iza nas. To je naše računanje.Hajde da vidimo mi šta ćemo da uradimo sada neposredno nakon ukidanja vanrednog stanja, kako ćemo da pomognemo pre svega građanima Republike Srbije, a da se takmičimo u tim iluzijama našeg ekonomskog razvoja da ostavimo za neka mirnija vremena.Pitanje vremena.Pitanje evropskih integracija isto tako je došlo na red da se ozbiljno razmotri. Na konkretnom primeru smo videli kako prolaze zemlje poput Srbije, dakle, oni su za briselsku administraciju zemlje trećeg sveta, ne samo zbog zabrane izvoza medicinske opreme, nego i sveukupnog držanja prema našim interesima i potrebama. Ali, šta reći za EU u 2020. godini, kada i u zemlji koja je osnivač EU, a to je Italija, Italijani masovno skidaju zastave EU ne samo sa privatnih zgrada i kuća, već i sa državnih institucija, zato što su razočarani jer im EU nije pomogla, odnosno nije im pomogla u onolikoj meri koliko bi trebalo, a najveća pomoć je, kao i Srbiji, stigla iz Kine i Rusije.Pokazalo se ko su naši iskreni prijatelji i partneri. Dakle, Narodna Republika Kina i Ruska Federacija, samo na njih možemo da se oslonimo u vremenima krize. Zato bi, možda, trebali da se zahvalimo na taj način što nećemo više dovoditi u pitanju diplomatski status pripadnika rusko – srpskog humanitarnog centra. Videli smo da smo ucenjeni od strane briselske administracije da se to ne radi, jer to ne odgovara putu Srbije ka EU. Kakvom putu Srbije ka EU? Šta mi posle ovoga svega tamo možemo da tražimo i šta možemo da dobijemo?Takođe, da postanemo ključni partner Narodne Republike Kine u grupi 16+1 i u projektu „Pojas i put“. U tom smislu i pozdravljam to što je srpski ministar diplomatije bio prvi koji je posetio svog kineskog kolegu u vremenu epidemije u Kini. To je odličan gest, ali sa tim treba da se nastavi i to treba da nam budu spoljno politički prioriteti, a ne da mi uvek možemo da se oslonimo na naše prijatelje u vremenu krize, a kada kriza nije prisutna onda ispunjavamo sve strane diktate, odnosno diktate iz inostranstva koji nisu u našem interesu, kao što i pitanje evropskih integracija nije u našem interesu. To je, valjda, posle ovoga svima jasno.Potrebno je, naravno, što pre se vratiti u normalne tokove, a onda i razmotriti sva ova pitanja, jer su ta pitanja od najveće važnosti za budućnost Srbije. Naravno, i pitanje prijema migranata. Videli smo ovde neosnovanu hajku na Srbe, odnosno građane Srbije koji su se zbog svega ovog vratili iz inostranstva, masovno, u svoju maticu. Videli smo nezadovoljstvo zbog toga, od strane državnog vrha, a u isto vreme, mesecima unazad, niko u Srbiji ne zna koliko migranata na dnevnom nivou nelegalno uđe u Srbiju, gde oni borave, šta oni rade. Građani, pre svega manjih mesta i na severu Vojvodine, odnosno na severu Srbije i na celoj toj migrantskoj ruti, su opravdano zabrinuti zbog velikog broja nekažnjenih krivičnih dela koja ti migranti čine u Srbiji,

pitanju?To su neke stvari koje su od najveće važnosti, o kojima bi trebalo da se razgovara, a da stvari koje su apsolutno protiv interesa naših građana možda ne budu više pitanje prioriteta. Ukoliko nas ovo ne nauči da je važno jačati nacionalne institucije države,

već jačanje naše države i saradnja, odnosno partnerstva sa našim iskrenim prijateljima na spoljno političkom planu.Podsetiću vas da smo čuli od predsednika Republike da je Srbija nameštala tendere za zdravstvo da bi kompanije iz EU na njima bolje prolazile. Šta nam se to sada vratilo, posle svega toga, ako je to istina? Dakle, mi smo išli toliko daleko da nameštamo tendere za zdravstvo, a nismo sada dobili ništa, kada je to zdravstvo bilo naš najveći oslonac. Hvala, predsednice.Drage građanke i građani, kolege i koleginice narodni poslanici i, naravno, predsednice Vlade i prvi potpredsedniče, želim najpre da kažem da ću se, za razliku od mojih ostalih koleginica i kolega iz Ujedinjene demokratske Srbije, više osvrnuti na deo građana koji su, možda, i najobespravljeniji u našoj zemlji, a i ne samo u našoj zemlji.Svakako zemlji.Svakako ću da podvučem da smatram da je dobro što je bilo vanredno stanje, samim tim i zabrana kretanja, kao posledica uvođenja tog vanrednog stanja, jer juče sam imala prilike da se šetam po gradu i videla sam da su se ljudi već po prilično opustili.Naravno, ne krivim za to građane, velika je odgovornost na ljudima koji su sve vreme građanima slali poruke, koje su bile često oprečne. Ljudi su zbunjeni, nedoumici oko toga hoće li biti dozvoljeno prisustvo liturgiju u nedelju na Uskrs ili neće i to je ljude zbunjivalo i negde ih, možda, navodilo na to da se ponekada neodgovorno ponašaju. Ali, da, svakako je trebalo ovo da se uvede, jer sam gotovo sigurna da do toga nije došlo naš zdravstveni sistem, a njega, pre svega, čine ljudi, kao i svaki sistem, a to su nečije majke, nečije sestre, snajke, očevi, braća, itd., taj sistem bi zasigurno kolabirao i, naravno, zajedno sa ljudima koji u njemu ja sam po prirodi pesimistična osoba, tu imamo predsednik i ja sličnu karakteristiku, nemamo ih, doduše, mnogo, ali, eto, to je jedna od sličnih. Iskreno, moje neko predviđanje, kada je sve ovo počelo, je bilo da ćemo mi za neke dve, tri nedelje, bukvalno, imati apokaliptičnu sliku u našem zdravstvenom sistemu i da će oni prestati u jednom trenutku da se odazivaju i da dolaze na posao i da ćemo, gledajući slike iz Španije, Italije, doživeti sličnu sudbinu.Na moju veliku sreću, pokazalo se da u ovoj našoj poprilično institucionalnoj razorenoj državi, koju su opet razorili neki ljudi, možda i svi mi zajedno tome doprineli u većoj ili manjoj meri, pokazalo se ipak da naša neka žilavost ili otpornost ili rezilijencija koja nas karakteriše kao narod, a pre svega humor u najtežim situacijama i to što nas to krasi kao narod, ja stvarno verujem u to, nas ipak na kraju cele nezgodne i svake situacije čini pobednicima svega i svačega, pa se nadam i u 21 veku nam je ova pandemija pokazala jednu može se reći strašnu stvar i to ne samo u Srbiji negu celom svetu i iako smo u 21 veku u kome nikada se više nije govorilo o pravu ljudskih prava, mi imamo situaciju da verovatno nikada nećemo dostići taj nivo kao ljudska vrsta da svačiji život bude jednako važan.Ne znam koliko ste pratili izveštaje svetskih medija, verovatno jeste kao i svi, bilo je čak informacija da su neke države u Americi preporučivale da se osobe sa invaliditetom ili neke osobe sa mentalnim teškoćama, da se zapravo ne troše respiratori na takve ljude. Zaista je onako vrlo stresno živeti sa tom mišlju, da ako dođe do toga da mora da se vrši nekakva selekcija ne postoji neki ni jasan kriterijum sem tog invaliditeta da ćete vi otpasti u toj selekciji pružanja zdravstvene zaštite.Želeći zaštite.Želeći da podstaknem malo ljude da budu i odgovorni, jer gde počinje naša odgovornost, gde se završava, gde se naša sloboda završava, da li mi našom slobodom ugrožavamo nekog drugog, a onda taj neko drugi neće biti prioritet jer neko drugi nije bio odgovoran, postavila pitanje, kada biste morali da birate koga ćete od ove tri osobe da stavite na respirator, a to su recimo, žena sa invaliditetom koja je naučnica i na tragu je da proizvede vakcinu za Kovid-19 ili muškarac milioner koji treba da finansira to istraživanje, ili mladi beskućnik koji ima najveću šansu da preživi? Nikada se nećemo služiti koga bismo odabrali, verovatno različiti ljudi u odnosu na različita razmišljanja bi dali prioritet jednom, drugom ili trećem.Medicina ima neke svoje prioritet, a to je da se šansa daje onome koji ima najveću šansu da preživi. Dobro je što se mi nismo našli kao zemlja u toj situaciji da vršimo selekciju ko ima veće pravo na život u odnosu na nekog drugog. Ali, nije dobro što mi nismo, ja sada govorim o našoj zemlji i naravno da jesu i mnogo razvijenije zelje imale slične izazove, nismo preduzeli sve što je do nas da kreiramo mere, da kroz institucije, da kroz resore koji su zaduženi za određenu kategoriju građana, određene druge stvari u državi napravimo adekvatne mere postupanja u vanrednim situacijama, na šta nas između ostalog i obavezuju preporuke sa konferencija gde su zapravo i napravljene preporuke za postupanje u kriznim situacijama za različite države.Ali mi, vodeći se nekim možda i populizmom i nekim šaradama i nekim drugim stvarima, ja moram te stadione da podvučem, bilo je dosta diskusije kada se usvajao budžet za ovu godinu, a nismo onu suštinu uradili, da zapravo unapredimo i sprečimo loše zdravlje naših građana.Bila bih neiskrena kada bih rekla da niko ni malo nije obratio pažnju na populaciju osoba sa invaliditetom tokom ove pandemije, ali to definitivno nije bilo sistematično i urađeno na smišljen i struktuiran način.Ja ću reći, zašto da ne, zaista smatram da treba da istaknem, šta sam ja uradila i sa kim sam ja preduzela preduzela neke mere. Tačnije, 11. marta, pre uopšte uvođenja vanrednog stanja, sam se obratila Regulatornom telu za elektronske medije sa jednom molbom da se da preporuka svim televizijama sa nacionalnom frekvencijom da počnu obavezno da obaveštavaju i naše gluve sugrađane, koji koriste znakovni jezik, o čemu se radi. Ta populacija ljudi, mesec dana ovde se vrtela priča o Kovidu po vestima, onako, skromno, nisu znali o čemu se radi. Dva dana kasnije sve televizije sa nacionalnom frekvencijom su imale prevod, imaju ga i dan danas. Zahvaljujem se i brzoj reakciji REM-a i svim televizijama.Ali, šta posle? Ukinućemo vanredno stanje, proći će i ti izbori, kada takođe televizije imaju obavezu da imaju prevod i onda više prevoda neće biti i naši gluvi građani ponovo neće znati šta se u njihovoj zemlji, regionu, inostranstvu, dešava.Zatim smo zajedno sa Koalicijom za dobročinstvo i Srpskim filantropskim forumom kreirali jedan set preporuka Vladi. Vlada je većinu tih preporuka stvarno i usvojila. Ali, malo su i te uredbe Vlade kasnile. Na primer, odluka da deca sa razvojnim smetnjama i autizmom mogu da se kreću u određenim terminima kada je policijski čas doneta je tek 13. aprila, da osobe sa invaliditetom mogu da se kreću u pratnji jedne osobe, doneta je tek 20. aprila. Uredba o ustanovama socijalne zaštite, odnosno domovima, doneta je 10. aprila. Dakle, prilično se kasnilo.Po mom dubokom mišljenju, karika koja je tu najviše zakazala jeste Ministarstvo za rad, jer u tom Ministarstvu postoji resor za zaštitu osoba sa invaliditetom i taj resor je trebalo da već u roku od dva dana ima spremne sve ove preporuke, dostavi Vladi i Vlada to usvoji. Mi smo od tog resora doživeli jedino to da je formirana jedna "komjuniti vajber grupa" za navodno obaveštavanje osoba sa invaliditetom o toku pandemije i merama, ali to je ona jednosmerna grupa, gde samo administratori mogu da postuju a ostali mogu samo da čitaju. bila članica te grupe tri dana. Jedva sam izdržala i napustila sam je, zato što to nije bila grupa za obaveštavanje građana, već je to bila, iskreno rečeno, grupa za za promociju, pa ne čak i SNS, nego više predsednika države. Mi smo stalno na toj grupi dobijali kada se obraća predsednik, gde se obraća, gde gostuje. To je u redu, ali, znate šta, nisu osobe sa invaliditetom maloumne i nepismene. Mi pratimo vesti, pratimo medije, znači znamo kada ko gde gostuje. Ja sam se nadala da će to biti grupa gde će ljudi zaista konkretno oko kretanja personalnih asistenata, oko prevoza, oko mogućnosti da personalni asistent poseti osobu sa invaliditetom tokom policijskog časa, jer je nekome potrebna i podrška kada, ne znam, treba da se transferiše krevet, toalet, itd. Međutim, ta "komjuniti vajber grupa" ničemu nije služila i mnogi su negodovali u vezi sa tim.Hoću tim.Hoću da napomenem i, iskreno, ne interesuje me kako će to biti shvaćeno, da je jako važno što ste vi predsednice prepoznali značaj toga da ova zemlja radi više na pristupačnosti kada je reč o osobama sa invaliditetom. Formirana je ta radna grupa Vlade i meni ljudi kažu - ti si u Vladi Ane Brnabić. Naravno, ja kažem da to nije Vlada Ane Brnabić, da je to Vlada Republike Srbije. Ja ću isto kao i naši lekari, koji su bili tu sve vreme i obraćali se ljudima na konferencijama, koji su takođe omanuli, tek u petoj nedelji je profesor Kon pomenuo osobe sa invaliditetom i obavestio ih, jer su mene bukvalno zvali, u strahu da neko od njih ne završi na Sajmu, jer na Sajmu nema uslova, ni zbog toaleta, ni zbog svega. Tu ću samo napraviti jednu malu digresiju.Desilo se da je muškarac koji je korisnik kolica, diplomirani arhitekta iz Srbije, išao na razgovor u Nemačku za doktorske studije na intervju i zadesio se tamo kada je sve ovo počelo. doveženi ovde avionom i on je bio bez asistenta tada, pošto vi u avionu inače imate tu podršku, i smešten je u Vojnu gimnaziju, čini mi se, kod Partizanovog stadiona. Četiri dana nije mogao da uđe u toalet, jer ta gimnazija nema pristupačan toalet. Vi ste njega zvali, izvinili se, itd.Meni je u stvari vrlo patriotski sa strane tog momka to što on nije podigao nikakvu neku negativnu kampanju u javnosti, već smo mi njega zamolili da on bude produktivan i on je projektovao, pošto je arhitekta, jedan montažno-demontažni toalet za osobe sa invaliditetom koji može da se kamionom prevozi sa tih privremenih bolnica, za slučaj da nam to zatreba. Ja mu se ovom prilikom zahvaljujem. Za mene je to stvarno vrhunski patriotski čin, daleko veći patriotizam od bakljada, pištaljki, pa i šerpi.Što se tiče šerpi, osvrnuću se na to da smo mi, takođe, u ovoj nekoj veštačkoj atmosferi zatvorenosti ljudi videli kako izgleda kada ne možete da se krećete, kada nemate prevoz. To su sve one stvari koje su svim građanima nedostajale i navele ih nekako verovatno da taj bunt iskažu lupanjem u te šerpe.Verujte mi, za osobe sa invaliditetom, taj karantin maltene važi tokom celog života. I ja se pitam u šta bi trebalo da se lupa da bi neko čuo ovu populaciju? Jer, pazite, prevoz će i dalje nedostajati osobama sa invaliditetom i kada počnu redovne linije, jer one u njega ne mogu da uđu. Prisustvo kafićima, restoranima, dakle, sve ono što svakom čoveku nedostaje, nedostaje i osobama sa invaliditetom, samo što će njima nastaviti da nedostaje i posle ukidanja vanrednog stanja.Da se vratim, lepo je što ste vi prepoznali značaj da se radi na tome. Ja kao građanka ove zemlje koja želi da živi u zemlji koja napreduje u svakom smislu i koja je evropski orijentisana i zbog toga i jesam deo, iskreno rečeno, ujedinjene demokratske Srbije, jer smo mi stvarno grupacija ljudi koja se zalaže za to da mi sve one i konvencije i standarde koje preuzimamo sa zapada primenjujemo ovde zarad boljeg života naših građana, ja ću uvek biti na strani naroda i države i dati svoj doprinos u onoj meri u kojoj ja to mogu da uradim kada me neko pozove.Ali, postavlja se pitanje šta kad sutra ne bude neko zainteresovan za to ili ne budem ja tu ili ne budete vi tu? Nije dobro da personalizujemo stvari, da privatizujemo stvari, kao što nije bilo dobro ni favorizacija toga da li smo mi samo zahvaljujući ili najviše zahvaljujući predsedniku uspeli ipak da se nekako sa ovim izborimo dosta bolje nego mnogi drugi. Pa, mislim, izborile su se i zemlje u regionu, a imaju druge predsednike.Dakle, mi moramo da verujemo u sistem i da razvijamo sistem i okvir u kom ćemo dalje delovati, da se ne oslanjamo na pojedinačne veze, na pojedinačne ljude i, još jednom da podvučem, Ministarstvo za rad, koje, pa može se reći decenijama unazad služi uglavnom za neka potkusurivanja. To nije popularno ministarstvo. To je ministarstvo u kome imate radničke štrajkove, imate ratne vojne veterane, osobe sa invaliditetom, populaciju Roma, ljudi koji su socijalno ugroženi itd. To jeste užasno teško i bilo kakva reforma u oblasti socijalne zaštite je užasno teška i naporna. I to zaista moraju da rade stručni i posvećeni ljudi, naravno, i svi drugi resori.Imam samo jedno pitanje za ministra Dačića pre nego što završim. Neki naši državljani koji imaju boravišnu dozvolu na Malti su se zadesili ovde. Oni imaju poziv malteške vlade da se vrate da rade, ko hoće da radi.Međutim, nije bilo neke komunikacije da ovi avioni koji su išli po naše državljane odvezu te ljude koji hoće tamo da idu, da li će se to uskoro realizovati? Tu je nekih pedesetak ljudi koji tamo maju poslove i ti poslovi ih i dalje čekaju. Hoće li uskoro biti prilike da se oni tamo vrate?Dalje, o ostalim i drugim temama moje kolege iz UDS će više govoriti. Ja sam zaista htela da stavim akcenat, jer osećam se dužnom, kao neko ko predstavlja, pre svega, osetljivu populaciju građana, da dam negde i ovakav osvrt koji ostali nisu dali. Hvala.

ko radi i greši, a posebno pod ovakvim okolnostima. Vi ste u pravu i ja priznajem zaista moju grešku i preuzimam svu odgovornost na sebe zato što smo se malo, ne samo u vezi sa osobama sa invaliditetom, nego generalno ranjivim grupama, kasnije setili da se posebno bavimo tom temom i pomognemo i damo podršku tim ljudima.Hvala ljudima.Hvala vama što ste stavili političke razlike sa strane i što ste pomažete Vladi Republike Srbije, dakle, ne meni, nego Vladi Republike Srbije, kao što ste pravilno rekli, kao što treba, mislim, da se priča u jednom normalnom demokratskom društvu, kakvom se ja nadam da mi u najvećoj meri jesmo. Hvala vam što ste stavili te razlike sa strane i što smo radili zajedno u interesu građana Republike Srbije.Dakle, preuzimam na sebe grešku da smo se za ranjivu populaciju nešto kasnije uključili, zato što, kao što i sami kažete, je takva bila i situacija u celom svetu, zato što smo se fokusirali na većinsku populaciju, ali ostajem spremna, otvorena, tu sam, da nastavimo da radimo na poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom i svih ostalih manjinskih grupa, kako god oni bili, u kojoj god oblasti. Nadam se da ćete, na kraju krajeva, i vi dati dobar primer toga kako političke razlike mogu da se stave sa strane u višem interesu građana. Svi mi treba ovde da budemo zbog višeg interesa građana i naše zemlje. Hvala vam mnogo na svemu. Zahvaljujem.Reč ima Ana Karadžić.

veliku brzinu u borbi protiv koronavirusa. Odreagovali smo brzo u jednoj neočekivanoj situaciji i veoma sam ponosna na našu zemlju. Pokazali smo da smo spremni za iznenađenja, da smo spremni kad je teško, i pokazali smo da su reforme koje Vlada Republike Srbije sprovodi od 2012. urodile plodom i da konačno, danas, to nije samo mrtvo slovo na papiru, već da imamo moćnu državu sa moćnim prijateljskim vezama koje je izgradio Aleksandar Vučić, i to je svakako za poštovati.Znam da smo ovde više puta pričali o tome, ali moram da se zahvalim i Republici Kini na više od 15 aviona, Ruskoj Federaciji, Emiratima, EU i svima onima koji su nam pomogli u ovim teškim trenucima iako su i oni sami bili u istim.Još više sam ponosna na naše građane koji su pomogli struci na jedan, da kažem, nesebičan način, kako bi omogućili da se pandemija što više ublaži, kako bi omogućili da naš zdravstveni sistem izdrži.Kažu da nemamo stručnjake, da su svi otišli iz zemlje, kažu da ih je sistem na neki način proterao, a onda se pitam ko su svi oni ljudi kojima aplaudiramo svako veče, ko su oni koji brinu o nama 24 sata, ko su oni koji su donosili teške odluke, preuzimali odgovornost za zdravlje miliona građana Srbije i savetovali i nas kako treba da se ponašamo i Vladu Republike Srbije kako bismo prošli najbolje i sačuvali najviše ljudskih života. Dakle, pokazali smo da mi danas imamo zdravstveni sistem koji je izdržao više nego mnogi sistemi u Evropi, u onim državama kojima smo, kako je moj kolega rekao, često zavideli.Vojska je odigrala veliku ulogu. Govorili su dvehiljaditih šta će nam vojska, mi želimo da živimo u miru, mi imamo prijatelje, nama neprijatelji ne trebaju, a vrlo dobro znamo šta znači kada morate biti prijatelj sa neprijateljem. To znači da ste se prodali. Srbija nije na prodaju. Srbija nikada neće biti na prodaju, i to smo pokazali sa vojskom kakvu danas imamo, to smo pokazali sa vojskom na čelu sa Aleksandrom Vulinom, a koje je prepoznala potrebu za vanrednim stanjem, i to se pokazalo kao veoma hrabro, ali pravo rešenje. Velikom brzinom 7.000 vojnika, ne medicinskog osoblja izašlo je na teren, osposobljene su kovid bolnice u Beogradu, u Nišu, u Novom Sadu, širom Srbije. Vojska je bila u potpunosti na raspolaganju građanima Srbije, što nije mogla biti dvehiljaditih, kada je bila potpuno uništena i rastrojena.Kažu da nismo dobro odreagovali na krizu.

Nisu ovo dvehiljadite godine kada je profit bio glavni i kada su se vršile pljačkaške privatizacije kako bismo što više novca stavili u svoje džepove.Ovo je ipak neko drugo vreme: kada Aleksandar Vučić ne da da se otpuštaju radnici, ovo je vreme kada postoje olakšice svim preduzećima i privatnom sektoru kako bi svi ljudi ostali na svojim radnim mestima i kako bismo svi zajedno prebrodili ovu krizu.Želim krizu.Želim da se zahvalim Vladi Republike Srbije, predsedniku Vučiću, svim građanima Republike Srbije, Ministarstvu odbrane, lekarima. Živela Srbija! ima Saša Radulović. Izvolite. **Saša Radulović** Poštovani građani Republike Srbije, ja ću se vama direktno obratiti. Ovo nije govor i nemam pitanja ni za Vladu, ni za skupštinsku većinu koja je dozvolila da se u Srbiju uvede diktatura, da nam se ugroze sva ljudska prava, da se ugrozi vaša sloboda, da se ponizite, da vam se ugrozi dostojanstvo i koji su čitav ovaj cirkus napravili samo zbog izbora.Danas su dva člana Kriznog štaba kazala… Jedan je kazao da je virus bio u Srbiji još u decembru. Tada nismo imali ni zabranu gradskog saobraćaja, ni zatvaranje zdravih ljudi po kućama. Nismo imali ovaj cirkus sa maskama i pozorišne predstave i tada taj virus nije bio opasan i nije bio toliko zarazan.Takođe, imamo drugog člana Kriznog štaba, Nestorovića, koji je rekao da je u Srbiji, verovatno, 50 puta više zaraženih nego što je otkriveno, 50 puta. On baca jedno potpuno drugo svetlo na ovaj virus. Virus je očigledno iskorišćen za uzimanje slobode, uništavanje demokratije i za kontrolu nad ljudima. Ovo nije samo u Srbiji, nego i u svetskim okvirima. U Srbiji je najgori slučaj toga.Virus toga.Virus nije toliko opasan. Ono što smo otkrili je da je između 50 i 100 puta više ljudi koji su zaraženi, što znači da je smrtnost od virusa negde na nivou od 0,1%. 0,1%. To vam je na nivou svih ostalih virusa, prehlade i gripa svuda u svetu. Virus je izgleda zarazniji od ostalih i zato je potrebno zaštiti stare i bolesne ljude.Druga

Ova zastrašivanja ljudi, tipa virus je gori od kuge, ubija sve unaokolo, su dizajnirana samo da bi Vlada mogla, sa jedne strane, da odgodi izbore i da se pripremi za naredne i da nastave šikaniranje građana i cilj je vaša i naša sloboda.Ono što vam ne govore, što bi trebalo da budu naslovne stranice novina je polovina umrlih u svim zemljama Evropi, to su desetine hiljada mrtvih, polovina je umrla u staračkim domovima. Polovina.U Srbiji četvrtina svih umrlih, poštovani građani su u jednom staračkom domu, Gerantološkom centru u Nišu. Četvrtina, svaki četvrti, svakog dana u Srbiji umire najmanje 250 ljudi. U sezonama prehlade i gripa to vam ide i do 350 ljudi. Danas, juče, svaki dan. Od ovog virusa su napravili kugu, da bi ostvarili svoje političke ciljeve i da bi vam uzeli slobodu i dostojanstvo. To je sve što su uradili.Znači, umesto da zaštitimo stare i bolesne, da nam virus ne uđe u bolnice, među medicinsko osoblje, u gerontološke centre, u centre za stare, jer tamo je smrtnost, tamo ljudi umiru, to su naše bake i deke koje su trebali da zaštite. Šta su uradili? Zatvorili zdravu naciju u kućni pritvor, oteli vam slobodu, uništavaju demokratiju. Ovo je diktatura što što sprovode.Umesto da urade svoj posao, uradili su ovo drugo zato što im je to potrebno. Nijedan život nisu spasili. Znači, svojom neodgovornošću i Krizni štab i Vlada sa svim ludačkim merama koje su doneli, u stvari nisu uradili glavnu stvar, a to je zaštititi stare i bolesne. To je u staračkim domovima.Šta smo trebali da uradimo? Ovo nije ono što imam da vam kažem danas, ovo smo govorili 15. marta kada su prekršili Ustav i protiv Ustava uveli vanredno stanje, samo zarad izbora. Znači ovo vam govorim od početka, trebalo je zaštiti stare i bolesne, uvesti humanu samoizolaciju.Šta to znači? Ne zatvarati prisilno ljude u kuće, uvoditi policijski čas, nego im omogućiti da recimo, tokom dana, svaki dan imaju po sat, dva da u prodavnicama mogu normalno da kupuju, da mogu da drže odstojanje od ostalih i da se na taj način zaštite od virusa.Ovo ludilo koje su sproveli je uništilo domaću privredu. Ko će da profitira? Banke i strane globalne korporacije koje prave od Srbije zemlju jeftine radne snage. Ko će platiti cenu? Građani, domaća privreda, preduzetnici, porodična i mala i srednja preduzeća, poljoprivredna gazdinstva. Zgazili su vam dostojanstvo, zgazili su nam ponos, maltretiraju nas. Ovo je diktatura i ovo je ponovo nažalost borba za demokratiju.Svi poslenici koji danas govore o tome, od Šešelja preko drugih, o tome kako je izvršen državni udar, nemaju pravo na to. Ćutali su 44 dana, cela opozicija. Sram vas bilo sve zajedno! Ja neću čekati bilo kakve replike pošto nam obično replike ne daju. Hvala. **Maja Gojković**

nas ponovo posle nekoliko dana na istom mestu sa sličnom temom. Ovoga puta vanredno stanje, ukidanje vanrednog stanja, povratak novoj normalnosti u Srbiji, koliko je to moguće i u svim sferama života, uz naravno strogo pridržavanje mera koje propisuju epidemiolozi, medicinska struka i svi oni koji su gotovo dva meseca brinuli danonoćno o našem zdravlju, bezbednosti građana, o tome da ovu tešku priču prebrodimo što je moguće sa manjim brojem žrtava.I

Pomnožite smene tih medicinara, stručnjaka, epidemiologa koji su radili danima, nedeljama, preko gotovo dva meseca.Pričam o medicinarima, ali ne treba da zaboravimo policiju, pripadnike MUP-a, vojsku, radnike u komunalnim službama, dakle, svi oni koji su nam pomagali da premostimo ovaj težak period. Reći ćete da ste ovo čuli mnogo, mnogo puta, ali i treba da ponavljamo mnogo puta, sve dok taj način razmišljanja, rezonovanja, ne postane naš način ponašanja, da smo i po završetku, po ukidanju vanrednog stanja i dalje zahvalni tim ljudima, da i dalje imamo poseban način ophođenja prema njima i da cenimo ono što su uradili u ovom periodu.Ti ljudi su neko od nas. Svi ti ljudi koji su bili odvojeni od porodica, koji su bili izloženi velikom riziku i mislim da još dugo, dugo treba da spominjemo sve one koji su dali doprinos na taj način.Naravno, da će posebnim odlikovanjima biti nagrađeni oni koji su dali poseban doprinos u ovoj teškoj borbi i to moramo zdušno da podržimo. Ta vrsta zahvalnosti i ta vrsta odgovora društva zapravo treba da bude lekcija i mlađim pokolenjima koji će samo čitati i učiti o ovoj teškoj epidemiji, pandemiji koja je zadesila svet. Treba da im bude lekcija, a mi smo ti koji ćemo im pokazati kako se ophode prema toj lekciji, kako su ih naučili. To poštovanje prema nekome ko je na sopstvenu žrtvu učinio veliku korist društva, to je nešto čemu treba da se naučimo, jer čini se da posebno kolege opozicionari, posebno oni koji su zloupotrebljavali ovu celu priču, poput Boška Obradovića tokom današnjeg dana, nisu svesni šta znači poštovanje prema žrtvi koju su podneli ljudi koji su brinuli o nama ova dva meseca.Ovaj način političke zloupotrebe, gde Boško Obradović po svaku cenu, praveći zaista cirkuzanta od sebe, ne dozvoljava da se nastavi sednica parlamenta, znači samo jedno radi mog ličnog interesa i izbora koje želim da se održe kada ja hoću, držaćete vanredno stanje beskonačno, dok vam ja ne javim ili moji finansijeri iz inostranstva.Obratite pažnju, u Srbiji je zaista trenutno aktivna izuzetno agresivna grupa ljudi koja je finansirana uvezenim novcem, uz neverovatnu medijsku podršku zaista mašineriju. Oni koji su pratili zaista dešavanja ovih dana i u parlamentu mogli su da vide kako su zaista novinari „N1“ tako agresivno, po 15, 20 minuta držali poslanike SNS ispitujući ih sve dok ne izgovore ono što su oni želeli da izgovore.Ja sam zamolila u jednom trenutku da imao odvojeni razgovor ili da mi jednostavno napišu odgovor koji žele da odgovorim, jer se situacija pretvorila u to da je neprestano ponavljano pitanje, dok ne korigujem svoj odgovor na taj način koji je prihvatljiv novinarima vrstu nasilja i agresije ja nikada nisam doživela, a evo samo 12 godina se bavim politikom, osam godina intenzivno u parlamentu. Mislim da zaista jedan deo opozicije koji je izuzetno agresivan, koji zarad ličnih interesa gazi sve što je u društvu postavljeno kao nešto što se ne dira, pa evo poslednjih dana i deca su tema, sve su pogazili, ti ljudi serviraju jedan novi način ponašanja.Koliko god mi želeli da kao neko ko ima odgovornost za vršenje vlasti u Srbiji, bude svestan da moramo da smirimo tenzije, da smo mi ti koliko god su oni nerazumni, besni i bahati, istrajavaju na svom putu, mi smo ti koji moramo da vratimo priču na pravi put, da zatražimo da se sedne, da se razgovara, da insistiramo na dijalogu, na razmeni argumenata. Mi smo ti. I mi radimo svoj posao.Reći

osvojene na izborima, mislite da nam je bilo prijatno?Ja, moje kolege ovde u parlamentu, članovi Vlade, predsednik Srbije i mnogi, mnogi funkcioneri koji pripadaju SNS radili smo danonoćno, trudili se da izvučemo državu, privredu, finansije, kulturno, na sve moguće načine iz minusa na kojem smo bili onog trena kada smo preuzeli odgovornost za vršenje vlasti. I pitala sam se, da li sam zaslužila ove šerpe? Da li sam zaslužila ovu buku?Onda mi neke komšije rekoše – pa, to nije tebi, to nije ljudima kao što si ti, kao što su ljudi koje si spominjala, ovo je naš protest, jer želimo da izađemo iz kuće, dosta nam je toga.Hajde toga.Hajde da razmišljamo o tome čemu su služile šerpe? Da se izađe iz doma, da ljudi više nisu u situaciji da trpe tako stroge mere ili je nešto drugo u pitanju. I da se vratim na članove SNS kako su se osećali. Tražili su, dajte da odgovorimo, dajte da ne sedimo kao miševi u kućama i ćutimo i slušamo šerpe, ali ovo nisu šerpe uperene ka nama. To što je nekoliko ljudi govorilo da je to usmereno protiv vladajuće većine, to je laž i politička zloupotreba i zato smo odgovorili bukom, zato je Đuka izašao na svoju terasu, ne na krov zgrade, na svoju terasu i progovorio u ime naših članova SNS.Ljudi, morali smo da odgovorimo, da vam pokažemo da nećemo da ćutimo, jer ja znam da ove šerpe nisu za nas koji radimo odgovorno, pošteno, posvećeno, želim bolju Srbiju, Srbiju u koju će naša deca da žive, da se raduju, da se zapošljavaju, da se rađaju, da budemo prvi u privredi, sportu, kulturi, ekonomiji i zato je nastala jedna papazjanija od aplauza za lekare, od šepi, od buke koja je nastala nakon toga. Kuda idemo ovim putem? Kako će ovo sve da se završi? Treba li nam veliki reset, a do reseta će nas dovesti neki koban veliki događaj, koban po nekoga ili nešto.Mislim da tu pričamo o trenutku gde smo ozbiljni, posvećeni, gde smirujemo tenziju u društvu, gde pozivajući na dijalog sve učesnike političkog života, želimo da napravimo dogovor kao što smo to uradili o nastavku izbora, da vidimo kako ljudi razmišljaju, šta je to što su pametni predlozi. Naravno da nisu svi najpametniji i najsposobniji ljudi u SNS, naravno da nam treba još pametnih predloga, kao i do sada sednemo, dijalog, razgovaramo, razmatramo argumentovano.Pred nama je, okvirno rečeno, 45 dana do tog 21. juna da sada ne računam koliko je to tačno u dan, u tim nedeljama moramo da budemo ozbiljni, ne smemo da dozvolimo da agresija prevlada, da bude - oko za oko, zub za zub, nemojte da se takmičimo, nije ni bitno ko će na kraju da pobedi, gubi Srbija. Gubi Srbija, jer se pametni ljudi troše udarajući u šerpe. Ima tu pametnih ljudi koji treba da sednu, da svoju pamet, sposobnost, aktivizam u druge svrhe daju i potroše.Dakle, pozivam i na razum, na dogovor, na dijalog. Mislim da je to ono što građani Srbije od nas očekuju u trenutku kada mi ipak brojimo preko dve stotine žrtava Mislim da samo zato što nismo imali nekoliko desetina hiljada mrtvih, zato što nismo imali italijanski, španski, švedski scenario i taj broj žrtava da smo negde zanemarili, već smo se vratili živom političkom životu, sukobima, cirkusima poput onoga što je Boško Obradović izveo tokom početka današnje sednice. Ako Boško ne čuje, ja bi mu poručila da su mi se javljali članovi Dveri širom Srbije koji ga se stide, Dveri su zamišljene drugačije, a ne kao cirkuska predstava.Ja znam da Đilas njemu servira svakodnevno šta je to što treba da kaže, izvede, odglumi, odigra, ali ovoga puta je preterao. Nama trebaju i Dveri i svi oni koji u ovom trenutku ne žele da izađu na izbore, trebaju nam zato što smo mi moderno demokratsko društvo u kojem se politička volja izražava zaokruživanjem broja broja na glasačkom listiću, tvoj favorit, tvoj politički program, ideja su budućnost tvoje dece. Budeš li i dalje odlučivao da budućnost svoje dece stičeš na ulici batinanjem, pretnjama, vređanjem tuđe dece, želeći nesreću i zlo nekome drugom, nema dobra nikome.Moram kažem da želim da govorim kao majka. Ovde nas ima mnogo i mislim da će mnoge od žena, majki, neću da favorizujem, i očevi su ti koji danas treba da govore, ali svi govorite iz cipela roditelja danas, šta je to što želite za svoju decu, kakvu želite Srbiju i kuda će ovi sukobi i ovaj bojkot na kojem insistirate da vas dovedu? Hoće li vam deca biti srećnija ili vas samo neki stranci, uz mnogo stranog novca, uz mnogo stranih medija ubeđuju da što više haosa u Srbiji znači više sreće za vašu decu. Poslušajte samo tu rečenicu – što više haosa donosi što više sreće za moju decu. Tu nema pameti, tu nema logike.Istrošiće se i taj novac koji stiže na vaše račune kako biste pravili haos u Srbiji, a Srbiji dani protiču i propuštamo šanse za napredak. Eto to je moja poruka, možda i patetična kolegama opozicionarima koji ne žele da izađu na izbore, možda vam se ne dopada, ali želim najbolje ovoj zemlji, želim najbolje našoj deci, želim da ne zaboravimo ove žrtve, želim da budemo jedna od zemalja koja će se ponositi što je naručila, sada gledano, mnogo veći broj respiratora nego što se pokazalo da nam je potrebno. Uvek ću braniti tu grešku koju smo napravili, jer nas je plašio italijanski scenario kojima je maltene najmanji problem što nisu imali dovoljno respiratora, jer sad već više nisu imali ni dovoljno mesta, niti kamiona za odvoženje mrtvih.Čini se da smo zaboravili, vidim to po vama, jer ljudi u Beogradu ne nose ni rukavice, ni maske. Ja nemam u ovom trenutku da bi me bolje ljudi čuli i već se vraćamo svakodnevnom životu. Treba da se vratimo što pre u tu novu normalnost koja zahteva nova pravila, poštovanja i ta kampanja koja nas čeka će biti uz mnogo pažnje, uz mnogo brige, uz poštovanje saveta epidemiologa, nova normalnost je nešto što nas čeka.Ali, hajde da svi budemo deo nove normalnosti na političkoj sceni Srbije, u političkom životu Srbije. Ukidanje vanrednog stanja je nešto što nam je neophodno u ovom trenutku, to je rekla i struka, to je rekla danas i premijerka Brnabić i na nama je kao vladajućoj većini da podržimo tu ideju, jer svi podaci i činjenice koje su nam dostavljene upravo na to i ukazuju.Neka je na čast svima onima koji zloupotrebljavaju ovu situaciju za političku borbu. Decu, kao što rekoh, ostavimo po strani, ne treba da ih dotiče ono što njihovi roditelji izgovaraju ili čine u politici, a vreme će pokazati ko se igrao čijom porodicom i čijom decom, neka im je na čast.Nas očekuju izuzetno aktivni dani kampanje.

Na nama je da objasnimo građanima zbog čega smo sve ovo radili, a na vama je da objasnite sramotu od svog ponašanja, mislim pre svega na Savez za Srbiju, kojom Srbiju zaista gurate među poslednje redove u ovom delu sveta. Hvala.